Zaključujem raspravu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** 3, Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Vlade države Katar o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja drugo čitanje, P.Z. br. 241 Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija Ivica Mladineo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Ovo je još jedan u nizu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje se dostavlja Hrvatskom saboru na usvajanje, znači Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade države Katar. Prilikom sklapanja ovog ugovora primjenjuje model Ugovor o organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj i usvajanjem ovog ugovora on stupa u primjenu od 1.1.2010. godine. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Poznato je da je Republika Hrvatska se obvezala poštivati i primjenjivati sve međunarodne ugovore koje je sklopila ili kojima je pristupila bivša SFRJ ako nisu u suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatske i s pravnim poretkom Republike Hrvatske. U tom kontekstu je Republika Hrvatska s nizom država postigla sporazum da se do daljnjeg a na temelju sukcesije primjenjuju svi ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje su te države sklopile sa bivšom SFRJ kao što je s Finskom, Italijom, Danskom, Švedskom itd. U dosadašnjem razdoblju Republika Hrvatska je sklopila 41 ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja a intenzivno traju pregovori i s drugim državama. Rezultat napora u unapređenju gospodarskih odnosa i sa državom Maroko Katar je isto tako da se pristupilo ovom potpisivanju ugovora sa državom Katar kojim se omogućuje našim poslodavcima, građevinskim i sličnim poduzećima da ne plaćaju porez na dobit u državi Katar ako radovi traju do pet mjeseci. Istodobno, hrvatskim zrakoplovnim i pomorskim društvima koja obavljaju prijevoz robe ili putnika između Republike Hrvatske i države Katar omogućuje se da se ne plaća porez na ostvarenu dobit osim u Republici Hrvatskoj. Osim toga, u završnim odredbama ovog ugovora propisano je da će hrvatska društva u državi Katar imati potpuno isti status i pogodnosti kao i društva te države. Važno je napomenuti da za provedbu ovih i svih ovakvih zakona nije potrebno osiguravati dodatna sredstva u državnom proračunu. Klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona. I konačno jedan zakon bez prijepora.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Klub HNS-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Međutim, ponovit ćemo po tko zna koji put naš osnovni prigovor na ovaj i slične prijedloge zakona. Kolegice i kolege, od predstavnika Vlade čuli skoro nismo ništa, od kolege iz HDZ-a čuli smo odnosno oni su jednostavno prepričali ono što imamo na stranici i pol uvodnog obrazloženja. Ali, bilo bi lijepo da mi nismo ovdje samo dizači ruku, jer nije dovoljno samo reći da je ovo obrazac …/Govornik se ne razumije./… i da po tom istom obrascu radimo evo već 40-ak sporazuma. Bilo bi dobro da znamo koje konkretne ciljeve očekujemo realizirati. Gledajte Katar je država sa najvećim bruto državni proizvodom po glavi stanovnika na ovoj našoj maloj planeti. Katar je država koja ima najniže poreze pored Baheina. Katar je država koja u ovom trenutku investira, što u zemlji, što u inozemstvu oko 1300 milijardi dolara. Bilo bi lijepo znati koliko tih investicija će doći u Hrvatsku, koliko na realizaciji tih projekata u Kataru sudjeluje naših građevinara, znanstvenika i drugih stručnjaka. I ništa, jednostavno nikada ne znamo što stoji u pozadini ovakvih ugovora. Zato molim da se pripremi dvije, tri stranice teksta da vidimo o kojim se državama radi, što očekujem, koje gospodarske potencijale Hrvatska ima u odnosu na te države, što će ovakav jedan zakon olakšati, promijeniti, unaprijediti. To su neki minimalni podaci s kojima bi jedan saborski zastupnik trebao baratati da možemo vidjeti da li smo i do sada činili dovoljno ili ćemo sada bitno drugačije imati osnove za takav razvoj. Ja kao znanstvenik mogu samo reći da u Kataru je nedavno formiran znanstveno-tehnološki park u koji je investirano jako puno novaca, to je jedan uzoran sustav gdje bi vjerojatno mnogi znanstvenici iz Hrvatske mogli puno naučiti, surađivati s njima, da li netko potiče suradnju Ruđera Boškovića i Katarskog science and technology park. Zatim, tzv. eductation city, dakle, obrazovni grad sa bezbroj koleđa, sa odabranim predavačima iz cijeloga svijeta koji educiraju jasno njihove mlade ljude. Tu je spomenuti finacial centar sa tim velikim investicijama. Kolegice i kolege, ja zaista evo molim nemojte ovo ni vi gospodo iz Vlade prihvatiti kao kritiku, ali mislim da mi ovdje ne smijemo biti samo dizaći ruku već da moramo ocijeniti značaj i potencijal ovakvih zakona temeljem realne gospodarske situacije, odnosno odnosa između dviju država. Evo, hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.